staðráðinn í að innleiða hina kynlausu nýlensku í nafni jafnréttisbaráttu.“ Mig langar svona í ljósi þess að hæstv. ráðherra fer bæði með málefni Ríkisútvarpsins og íslenskunnar í víðum skilningi ætti þar með að vera hinn helsti varðmaður íslenskunnar í íslensku stjórnkerfi að spyrja hæstv. ráðherra um afstöðu ráðherrans til þessarar þróunar. Er þetta kynhlutlausa mál sem Ríkisútvarpið virðist vera í algjörri forystu um að innleiða hér í umræðu á Íslandi eitthvað sem hefur verið rætt á vettvangi ráðuneytisins? Hafa verið lagðar einhverjar línur í þessum efnum eða eru þeir fjölmiðlar sem haga málnotkun sinni eins og hér blasir við, í raun með linnulausum árásum á málfræðigrunn íslenskunnar — er þetta gert með samþykki og í sátt við hæstv. ráðherra? Og svo ég spyrji nú opið: Hver er afstaða ráðherrans til þessarar þróunar?

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir mjög áhugaverða spurningu um þróun tungumálsins. Fyrst vil ég segja að þetta er ekki einhver stefna eða lína sem ráðuneytið hefur lagt heldur er þetta sjálfsprottið hjá Ríkisútvarpinu. Ég tel að það sé gríðarlega mikilvægt varðandi málfræðigrunninn okkar og hvernig við nálgumst tungumálið að það sé skýrt og það sé einfalt. Ég verð að segja það og vera persónuleg hér að ég hef talsverðar áhyggjur af því ef það eru mismunandi skilaboð um það hvernig beygingar og hvernig þetta er allt að þróast, það geti leitt til þess að þetta verði enn erfiðara fyrir til að mynda fólk af erlendum uppruna eða þá sem eiga í erfiðleikum með að tileinka sér tungumálið, það verði flóknara. Ég veit að þetta er mál sem margir hafa skoðun á og mér finnst það ánægjulegt vegna þess að okkur á að þykja vænt um tungumálið og við eigum að hafa á því skoðanir. Vegna þess þá langar mig bara skoða þetta mál vegna þess að þetta skiptir máli. Ég er nýkomin úr ferð þar sem við vorum að ræða máltækni og gervigreind og það er svo að vegna þess að við höfum lagt svo hart að okkur við að setja allt tungumálið okkar inn í stafræn gögn þá er hægt að keyra íslenskuna í gegnum þessa gervigreind, annars ekki. Þannig að við erum búin að kosta miklu til og það skiptir máli

Mann rekur í rogastans þegar upplýst er um að öll hafi gert hitt og þetta. Það veit enginn hvort það eru öll dýrin í skóginum eða öll kynin eða hvað í ósköpunum er átt við en sjaldnast passar það inn í þá setningu sem verið er að setja fram.

stærri heildarmynd. En mig langar til að spyrja hæstv. ráðherra: Sér ráðherra fyrir sér að gera eitthvað í þessu máli, stíga inn í málið með einhverjum hætti annaðhvort gagnvart Ríkisútvarpinu með beinum hætti eða með einhverjum aðgerðum sem hvetja til þess að íslensk málfræði verði meðhöndluð sérstaklega af opinberum aðilum með forsvaranlegum hætti?

forseti. Ég vil bara fagna því að Alþingi væri að samþykkja þingsályktunartillögu um aðgerðaáætlun fyrir tungumálið okkar í síðustu viku og þar eru margar mjög brýnar aðgerðir sem við erum að fara að hrinda í framkvæmd. Þetta mál sem hv. þingmaður er að vísa til er fremur nýtilkomið og ég tel að það sé mikilvægt að við skoðum það, líka til þess að það séu þessi skýru skilaboð. Þrátt fyrir að tungumál okkar sé oft ákveðin áskorun fyrir okkur að að nálgast og annað slíkt þá finnst mér skipta svo miklu máli að það séu skýr skilaboð og við séum ekki mögulega að flækja það meira en efni standa til. En eins og ég segi, (Forseti hringir.) þetta er frekar ný þróun en ég hallast að því að það sé brýnt að fara eftir settum reglum.

Herra forseti. Í hvítbók um framtíðarsýn fyrir fjármálakerfið sem kom út árið 2018 er talað um traust á fjármálakerfinu. Þar segir m.a. þetta, með leyfi forseta: „Ekki hefur tekist að endurheimta traust hérlendis með sama hætti og á fjármálamörkuðum annarra þróaðra ríkja. Stefnumörkun og næstu skref stjórnvalda þurfa því að haldast í hendur við uppbyggingu trausts og virkt samtal við almenning.“ Í hvítbókinni er einnig talað um að ein af þremur stoðum undir fjármálakerfið sé traust eignarhald fjármálafyrirtækja sem stuðlar að heilbrigðum og traustum rekstri með langtímasjónarmið að leiðarljósi. Breytingar á eignarhaldi ríkisins í fjármálafyrirtækjum muni hafa töluverð áhrif á framtíð fjármálakerfisins. Könnun Gallups frá því í október 2018 sýndi að þá, áratug eftir fjármálaáfallið, báru einungis 16% mikið traust til fjármálakerfisins og 57% báru lítið traust til þess. Hlutverk ríkisins er að tryggja umgjörð sem stuðlar að verðskulduðu trausti og heilbrigðu eignarhaldi, segir í hvítbókinni. Telur hæstv. ráðherra að í frumvarpinu um næstu sölu, sem nú er í þinglegri meðferð, felist að eigendur banka verði traustir, hafi umfangsmikla reynslu og þekkingu á starfsemi banka og fjárhagslega burði til að standa á bak við bankann þegar á móti blæs og að eigendur hafi langtímasjónarmið að leiðarljósi? Framkvæmd síðustu sölu varð til þess að umboðsmaður Alþingis gerði athugasemd við að fjármálaráðherra hafi ekki gætt að hæfi sínu. Telur hæstv. ráðherra að greinin í frumvarpinu um að ráðherra þurfi ekki að gæta að hæfi sínu við fyrirhugaða sölu sé til þess fallin að vinna ferlinu traust?

Við getum, held ég, öll verið sammála um það að við gætum verið komin lengra í þeirri þróun að hafa meira traust á fjármálafyrirtækjum,

í þeirra framgangi þegar eitthvað hefur staðið til, eins og t.d. við síðustu sölu á Íslandsbanka þegar í ljós kom að ýmsir aðilar á fjármálamarkaði hefðu getað umgengist lög og reglur af meiri virðingu heldur en þeir raunverulega gerðu.

Ráðherra mun þar af leiðandi ekki taka í raun og veru neinar aðrar ákvarðanir heldur en að framkvæma það sem þingið hefur ákveðið og innan þess ramma sem þingið hefur sett framkvæmdarvaldinu til að framkvæma eins og er í svo gríðarlega mörgum öðrum verkefnum sem þingið setur framkvæmdarvaldinu sem verkfæri. Þannig að ég held, já, að þetta muni verða frekar til þess að stuðla að

En virkt samtal við almenning um fjármálakerfi eftir hrun, líkt og lagt er til í hvítbókinni, hefur ekki farið fram og ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort hann telji slíkt samtal ekki mikilvægt áður en gengið er áfram með sölu á fleiri hlutum ríkisins í fjármálakerfinu. Fyrir síðustu sölu voru aðeins 23,5% hlynnt sölunni og 56% alfarið á móti sölunni á Íslandsbanka.

frumvarpinu um fyrirhugaða sölu. Getur hæstv. ráðherra ekki tekið undir það sjónarmið að skilgreina þurfi hlutverk og ábyrgð ráðherra og annarra þeirra sem hugmyndin er að komi að útboðinu þannig að enginn vafi leiki á hlutverki og ábyrgð?

sem farið hefur verið eftir síðan. Ég veit ekki hvort það hefur einhver áhrif á afstöðu þingmannsins að það sé verið að fella það úr gildi. Ég held að það sé mikilvægt að það sé svona viðurkenning á því að þessi aðferð er auðvitað allt önnur. Bankinn er á markaði nú þegar. Það er búið að koma honum á markað. Þetta er áframhaldandi sala, sala sem verður ákveðin, öll viðmið og í raun og veru ferlið, hér á Alþingi og framkvæmdarvaldinu síðan falið að framkvæma innan þeirra ramma sem þar eru.

Í aðdraganda kosninganna sem leiddu til myndunar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur 2017 voru fororð hennar þessi: „Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk á Íslandi að bíða eftir réttlæti.“ Síðan eru liðin sjö ár og enn bíður blessað fólkið eftir réttlætinu. Nú bar svo við að í desember síðastliðnum samþykkti Alþingi breytingu á 70. gr. laga um tekjuskatt sem fellir niður persónuafslátt íslenskra lífeyrisþega sem búsettir eru erlendis, meira að segja bara hér í nágrannalöndum Evrópska efnahagssvæðisins. Ljóst mátti vera að umrædd breyting myndi hafa veruleg áhrif á fjárhag fjölda lífeyrisþega. Þingmenn Flokks fólksins vöktu athygli á þessu og kölluðu eftir því að frumvarpið gengi aftur til nefndar

Ef ekki hefði verið fyrir þessa baráttu Flokks fólksins gegn gildistökunni hefðu á fjórða þúsund manna orðið fyrir liðlega 700.000 kr. tekjuskerðingu á þessu ári, og það munar aldeilis um minna. Ljóst er því að miklu tjóni var afstýrt fyrir þennan hóp þegar gildistöku þessa var frestað um ár en eftir stendur að umrætt ákvæði mun að óbreyttu taka gildi um næstu áramót.

Getum við nú náðarsamlegast, í þverpólitískri sameiningu, veitt grið því fólki sem stritað hefur heila starfsævi á akri íslensks atvinnulífs en orðið að gerast efnahagslegir flóttamenn í löndum þar sem endar megna betur að ná saman, m.a. með hliðsjón af ógnarháu matar- og leiguverði hér? Fellum við ekki einfaldlega niður þessa óviðeigandi skerðingu á persónuafslætti fólks sem hneppa myndi það í enn meiri fjötra fátæktar á ævikvöldinu? Ég vil skora á hæstv. nýbakaðan fjármála- og efnahagsráðherra (Forseti hringir.) að leggjast nú á sveif með frumvarpi Flokks fólksins um að afnema umrætt ákvæði í þágu þessa blessaða fólks. Að því yrði mikill sómi fyrir hæstv. ráðherra, ríkisstjórn og þingmenn alla. (Forseti hringir.) Því spyr ég: Væri blessaður dýralæknirinn í landinu okkar dýra ekki reiðubúinn að lækna þessa yfirvofandi meinsemd með einni léttri og einfaldri skurðaðgerð?

staða fólks á Íslandi er býsna góð og hefur satt best að segja farið verulega batnandi á þeim árum sem ríkisstjórn hefur setið síðan 2017 og kemur þar margt til, þar á meðal margar af aðgerðum ríkisstjórnarinnar en líka einfaldlega vegna þess að hér hefur verið mjög hagfelldur hagvöxtur árferði að mörgu leyti sem hefur gert það að verkum að fólk hefur getað bjargað sér vel. Það er hátt atvinnustig og hefur sjaldan verið hærra, lítið atvinnuleysi og hefur sjaldan verið minna og stuðningskerfi ríkissjóðs virka mjög vel og við höfum verið að lagfæra þau. þau. Væri það þannig að um verulegt meinvarp væri að ræða væri alveg hægt að taka til þess að fara að skera það brott, sem hv. þingmaður er hér að vísa til. En svo er nú ekki. Ég hvet þingmenn og þingmenn Flokks fólksins til að skoða málið og reyndar þingið allt saman mun betur heldur en hingað til hefur verið gert, um hvað þetta mál raunverulega fjallar. Það er einfaldlega þannig að við erum jú með tvísköttunarsamninga við ýmis ríki. Það voru ríki sunnarlega í Evrópu sem voru farin að gera út á það að Norðurlöndin eru einfaldlega með frábært velferðarkerfi, Ísland þar á meðal, sem gerði það að verkum að eini afslátturinn sem fólst í þessum skatti, þessari undanþágu sem var hér frá Íslandi, rann í raun og veru beint inn í ríkissjóð viðkomandi lands en ekki til viðkomandi fólks.